Има кворум. Откривам заседанието. преди да продължим с точката от дневния ред днес, ще Ви направя едно съобщение: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че в допълнение на писмо, № 903-09-88 от 27 декември 2019 г., относно преминаването през териториалното море, пребиваването с невоенен характер във вътрешните морски води и посещението на пристанище Варна за периода от 25 до 27 януари 2020 г. включително на Втора постоянна противоминна група на НАТО, включваща кораби от Военноморските сили на Румъния и Република Турция, тях ще се присъедини и кораб от състава на Военноморските сили на Федерална република Германия. Уведомлението е постъпило на 16 януари 2020 г., вх. № 003-09-6, и е предоставено на Комисията по отбрана.

технологии с двойна употреба през 2018 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет, № 902-00-29, внесен от Министерския съвет на 5 септември 2019 г.

„СТАНОВИЩЕ по Доклада за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2018 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет, № 902-00-29, внесен от Министерския съвет на 5 септември 2019 г. Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 18 декември 2019 г., разгледа и обсъди Доклад за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2018 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет, № 902-00-29. На заседанието присъстваха: от Министерския съвет Аню Ангелов – секретар на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет, и от Министерството на икономиката Десислава Дойчева – държавен експерт в Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“. От името на вносителя Докладът бе представен от господин Аню Ангелов. През 2018 г. Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките е провел 8 заседания, на които са разгледани 94 заявления на фирми за издаване на документи. Издадени са 23 едногодишни лиценза за износ и внос на продукти, свързани с отбраната

39 удостоверения за регистрация на брокерска дейност с ПСО между две трети страни; 26 удостоверения за регистрация и трансфер на ПСО; 16 броя удостоверения за регистрация на брокерска дейност с ПСО 11 изменения към лицензи за износ и внос на ПСО и 2 изменения към удостоверения за регистрация за брокерска дейност в ПСО. Фирмите, заявили през 2018 г. за пръв път едногодишен лиценз за износ и внос на ПСО, са 23. Междуведомственият съвет през 2018 г.: г.: - спря действието, поради нарушен критерий за надеждност, на издадените на „Авала-В“ ЕООД, град София, лиценз за износ и внос на ПСО, удостоверение за регистрация на трансфер на ПСО и удостоверение за регистрация за брокерска дейност с ПСО, като лицензът бе отнет, извършените регистрации са заличени и издадените удостоверения са обезсилени; - прекрати по искане на притежателя „Авиотех консулт“ ЕООД, град София, лиценз за износ и внос на ПСО и удостоверение за регистрация и трансфер на ПСО; възстанови по заявление на „Силвърпринт груп“ ЕООД, град София, действието на удостоверение за регистрация за трансфер на ПСО; - разгледа и прие за сведение 20 уведомления за промяна на обстоятелствата, при които са издадени документи по експортния контрол на ПСО, които изискват издаване на изменения към тях; отложи за представяне на допълнителни документи, вземане на решение по заявление на 3 фирми; - извърши проверки в 31 фирми, осъществили износ, внос и трансфер на ПСО. Административният съд София – град, отхвърли жалбата на „Емко“ ЕООД срещу решение на Междуведомствения съвет от 25 юли 2017 г., с което се спират за срок от шест месеца издадените в полза на „Емко“ ЕООД лиценз за износ и внос на ПСО, удостоверение за регистрация за трансфер на ПСО и удостоверение на регистрация за брокерска дейност с ПСО. Междуведомственият съвет отбелязва нарастване на броя на заявителите за издаване на документи по експортния контрол, както и броя на притежаваните от тях документи – от 202 броя в края на 2007 г. до 629 броя в края на 2018 г. Увеличава се и броят на лицензираните и регистрирани форми – от 191 броя в края на 2014 г. на 266 в края на 2018 г. Оценява се като положителен факт увеличаването на броя на заявленията за промяна на обстоятелствата, при които са издадени лицензите. В същото време нарасналият брой на заявителите за издаване на документи по експортния контрол, както и броят на притежаваните от тях документи затруднява осъществяването на административен контрол. Народният представител Румен Гечев постави въпроси относно увеличаване броя на износителите на продукция от държавния завод – ВМЗ. След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „за“ – 10, без „против“ и 7 – „въздържал се“,

на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2018 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 70, ал. 2 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба РЕШИ: Приема Доклада за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2018 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет.“

Колеги, давам думата за разисквания. Не виждам. Преминаваме към гласуване.

и сигурност на доставките към Министерския съвет и съответния Проект за решение по този доклад, който господин Кънев току-що изчете. Гласували